Закривам заседанието. Колеги, ще направя едно съобщение за разпределение на законопроекти, постъпили на 4 февруари 2020 г. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за патентите и регистрацията на полезните модели,

по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за предприятията на социалната и солидарната икономика, който беше приет на първо

Вносител е Министерският съвет на 2 декември 2019 г., приет на първо гласуване на 16 януари 2020 г. С Доклада ще ни запознае

§ 1: „§ 1. В чл. 11а, ал. 2 се създава изречение второ: „Когато в предоставената по служебен път информация се съдържат данни за наличие на публични задължения в размер над 5000 лв., митническите органи не допускат пренасянето на паричните средства.“ Предложение на Менда Стоянова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 2: „§ 2. Чл. 13 се изменя така: „Лица, осъществяващи дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие Чл. 13. (1) Добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие могат да извършват: 1. търговци, регистрирани по Търговския закон, или по законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, както и юридически лица, създадени въз основа на нормативен акт. В предмета на дейност на търговеца или в дейността на юридическото лице трябва да е вписано осъществяване на дейности с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие. 2. дружества по Закона за задълженията и договорите, когато извършват такава дейност по занятие и са вписани в публичния регистър на лицата, осъществяващи дейности с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с тях. (2) Лицата по ал. 1 са длъжни да се регистрират в Министерството на икономиката в 14-дневен срок преди започване на дейността.“ Предложение на Менда Стоянова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 3: „§ 3. Създава се чл. 13а: „Добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие Чл. 13а. (1) В Министерството на икономиката се води и поддържа регистър по образец, утвърден от министъра на икономиката на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие. Регистърът е публичен, поддържа се в електронен вид и се публикува на интернет страницата на Министерството на икономиката. (2) Регистърът по ал. 1 се води от длъжностни лица по регистрацията, определени със заповед на министъра на икономиката. (3) В регистъра по ал. 1 се вписва всяко лице, за което е установено спазването на нормативните изисквания за извършване на съответните дейности с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие. занятие. (4) При вписване в регистъра на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие министърът на икономиката или оправомощено от него длъжностно лице издава удостоверение по установен от наредбата по ал. 10 образец. (5) Не се извършва вписване в регистъра по ал. 1, а извършеното вписване се заличава служебно в срок до 14 дни от настъпване на някое от следните обстоятелства: 1. когато някой от документите, изисквани съгласно наредбата по ал. 10, е признат за недействителен; 2. когато физическите лица – търговци, членовете на управителните и контролните органи и неограничено отговорните съдружници в юридическите лица, както и физическите лица, заявени за вписване в регистъра за осъществяване на заявените за регистрация дейности по наредбата по ал. 10, са осъдени с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, престъпления против паричната и кредитната система и за престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система съгласно Наказателния кодекс; 3. по молба на регистрираното лице; 4. при обявяване в ликвидация, в несъстоятелност, при заличаване на търговеца от Търговския регистър или дружество по Закона за задълженията и договорите в регистър БУЛСТАТ; 5. при смърт на физическото лице – търговец. (6) Не се извършва вписване в регистъра по ал. 1, когато лицето има публични задължения, с изключение на задълженията по невлезли в сила актове, както и разсрочени, отсрочени или обезпечени задължения. Информацията за публичните задължения се установява служебно по реда на чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален

Служебното заличаване по ал. 5 и 7 се извършва от длъжностното лице по регистрацията по ал. 2, което го отбелязва в регистъра по ал. 1, обявява издаденото удостоверение за невалидно и писмено уведомява заинтересованото лице по чл. 13, ал. 1. ал. 1. (9) Министърът на икономиката координира участието в дейностите по изпълнение на Регламент (ЕО) № 2368/2002 на Съвета от 20 декември 2002 г. относно въвеждане на схема за сертифициране в рамките на

г.). (10) Министерският съвет приема наредба, с която определя условията и реда за вписване в регистъра по ал. 1, както и изискванията към дейността на лицата по чл. 13, ал. 1. вписването в регистъра се събират такси по тарифа, одобрена от Министерския съвет. (11) Златните и сребърните изделия, изработени в страната или внесени от друга държава с търговска цел, подлежат на проверка за установяване съдържанието на чисто злато и сребро (титър) и на маркиране по ред, определен с наредбата по ал. 10. Златните изделия се търгуват само в търговски обекти, разположени в сгради или други стационарни постройки, с изключение на продаваните от производителите им изделия на народните художествени занаяти.“ Предложение на Менда Стоянова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 4: „§ 4. В чл. 17, т. 3 думите „министърът на икономиката“ се заменят с „изпълнителният директор на Националната агенция за приходите“.“

В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 изречение първо се изменя така: „Който извърши или допусне извършване на нарушение по чл. 16, ал. 6, се наказва с глоба в размер от 1000 до 3000 лв., ако деянието не съставлява престъпление.“ 2. Създават се нови ал. 2 и 3: „(2) Който извърши или допусне извършване на нарушение по чл. 11а, ал. 1, 2 или 3 или по чл. 14а, ал. 1 или на нормативните актове по тяхното прилагане, се наказва с глоба за физически лица или с имуществена санкция за юридически лица и еднолични търговци в размер една пета от стойността на недекларираните парични средства или благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от

в размер една четвърт от стойността на недекларираните парични средства или благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях, ако деянието не съставлява престъпление. Същото наказание се налага и на този, който извърши или допусне извършване на нарушение по чл. 11, ал. 2 и 3 и чл. 14, ал. 2 и 3.“

„(7) При повторно нарушение: 1. по ал. 1, 4 и 5 на нарушителя се налага глоба или имуществена санкция в двоен размер на първоначално наложената; 2. по ал. 6 на нарушителя се налага глоба или имуществена санкция в двоен размер на първоначално наложената; двоен размер на първоначално наложената; 3. по ал. 2 на нарушителя се налага глоба за физически лица или имуществена санкция за юридически лица и еднолични търговци в размер на една четвърт от стойността на недекларираните парични средства или благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях; тях; 4. по ал. 3 на нарушителя се налага глоба за физически лица или имуществена санкция за юридически лица и еднолични търговци в размер на една трета от стойността на недекларираните парични средства или благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях.“ 5.

по ал. 6 и ал. 7, т. 2 се съставят от органите на Националната агенция за приходите, а наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите или от оправомощени от него длъжностни лица.“ 10. Създава се ал. 13: 13: „(13) Актовете за установяване на административни нарушения по ал. 2, 3 и ал. 7, т. 3 и 4 се съставят от митническите органи,

Гласували 141 народни представители: за 137, против няма, въздържали се 4. Предложението е прието. ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Предложение от народния представител Менда Стоянова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде подразделение „Заключителни разпоредби“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

паричен съюз Амстердам, 16 юни 1997 г., и членове 1.1 и 17.1 от Споразумение от 16 март 2006 г. между Европейската централна банка и националните централни банки на държавите членки извън eврозоната за определяне на процедурите за работа

№ 1024/2013, в случай на издадени от ЕЦБ искания, Българската народна банка налага имуществена санкция за нарушение на Регламент (ЕС) № 575/2013 или на други директно приложими актове на Европейския съюз от кредитна институция, финансов холдинг или смесен финансов холдинг или за нарушение или или неизпълнение от кредитна институция, финансов холдинг или смесен финансов холдинг на административен акт, издаден на основание чл. 121б, в размерите и по реда на глава петнадесета. случай на издадени от ЕЦБ искания на основание чл. 18, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 в рамките на установеното тясно сътрудничество, Българската народна банка започва процедура за налагане на административно наказание по реда на глава В чл. 152 се правят следните изменения и допълнения: а) В ал. 1 след думите „Регламент (ЕС) № 909/2014“ се поставя запетая и се добавя „или на други относими директно приложими актове на Европейския съюз“. б) В ал. 5 след думите „чл. 121г“ се поставя запетая и се добавя „ал. 1“.

по ал. 1, на извършителя се налага имуществена санкция или глоба в размерите по ал. 1 – 3.“ 3. В чл. 153, ал. 1 думите „една година от деня, в който нарушителят е открит, но не по-късно от 5 години от извършването на нарушението“ се заменят с „пет години от деня на нарушението, а в случаите на продължено нарушение, срок пет години от деня, в който нарушението е преустановено.“ § 13. В Закона за данъците върху доходите на физическите лица (обн., ДВ, бр. ...) в § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения: 1. В т. 12 след думите „държава – членка на Европейския съюз,“ съюзът „или“ се заличава и след думите „Европейското икономическо пространство“ се добавя „или на друга държава – членка на Организацията за икономическо сътрудничество

застрахователи, лицензирани съгласно Кодекса за застраховането, или от застрахователи със седалище в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, извършващи дейност при условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги: аа) застраховка „Живот“, която включва застраховка само за достигане на определена възраст, застраховка само за смърт, застраховка за достигане на определена възраст или за по-ранна смърт, посочена в т. 1, буква „а“ и т. 3, буква „а“ от раздел

2. В § 11 от преходните и заключителни разпоредби думите „министъра на финансите“ се заличават. § 15. Параграф 12, т. 2 и 3, влизат в сила от деня, в който започва да се прилага решението на Европейската централна банка за тясно сътрудничество по чл. 7 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 г. за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции. § 16. Параграф 13 влиза в сила от 1 януари 2021 г.“

Предложението е прието.

Госпожо Белова, заповядайте да ни запознаете с Доклада.

приет на първо гласуване на 23 януари 2020 г. „Закон за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност“.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.

така: „(1) Българската агенция по безопасност на храните е официалният компетентен орган за осъществяване, управление и контрол на ветеринарномедицинската дейност по смисъла на чл. 4, параграф 1 от Регламент (EС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО)

заличават. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3: „§ 3. Създава се чл. 7а: „Чл. 7а. Официалният контрол и другите официални дейности се извършват по реда на Регламент (EС) 2017/625 и актовете по прилагането му.“

За официален ветеринарен лекар в едно от направленията на дейност по ал. 1 може да бъде определен лекар, който отговаря на изискванията по чл. 5, параграф 4 от Регламент (EС) 2017/625.“ 2. Създава се ал. 4: При осъществяване на официален контрол в животновъдните обекти се изпълняват мерките за биосигурност.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7. Предложение от народния представител Андриан Райков и Георги Станков. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 8: „§ 8.

в тридневен срок от датата на уведомяването за съответното събитие; б) данните за извършваната от тях профилактична, лечебна и диагностична дейност и информацията по чл. 132, ал. 1, т. 13 – в 7 дневен срок от датата на извършване на съответното мероприятие; в) информация за изпълнение на мерките по програмите по чл. 46з, 46и и 118, ал. 1 – в 7-дневен срок от датата на попълване на първичния документ за изпълнение на съответната мярка; г) данните за идентифицираните животни по чл. 132, ал. 1, т. 4а и 4б – в 7-дневен срок от извършване на официалната идентификация;“.

при условия и по ред, определени в процедура, одобрена от изпълнителния директор на БАБХ; 16. съдействат на собствениците на животновъдни обекти, с които имат договори, сключени по реда на чл. 137а, да изготвят план за прилагане на спешни мерки при констатиране на заразна болест в животновъдните обекти.“

Подлагам на гласуване следните предложения за редакция на параграфи 8, 9, 10, 11, които стават параграфи 9, 10, 11, 12. Гласували

ал. 2: „(2) Изискванията по ал. 1 не се прилагат за управители на ветеринарни клиники и амбулатории и регистрирани ветеринарни лекари, осъществяващи ветеринарномедицинска практика в тях, както и за търговци на едро и на дребно с ветеринарномедицински продукти, които са закупили средства за официална идентификация от лица, вписани в регистъра по чл. 7, ал. 3, т.

При промяна на наименованието на юридическото лице или на едноличния търговец, при която не се променя единният идентификационен код, и/или при промяна на седалището и адреса на управление на производителя или на търговеца на средства за официална идентификация, лицата по ал. 1 подават заявление до изпълнителния директор на БАБХ. 7-дневен срок от подаване на заявлението промяната се вписва в регистъра по чл. 7, ал. 3, т. 21, като изпълнителният директор на БАБХ издава ново удостоверение и със заповед обезсилва предходното. За издаването на удостоверението не се заплаща такса. (11) При промяна на наименованието на юридическото лице или на едноличния търговец, при която се извършва и промяна на единния идентификационен код, лицата по ал. 1 подават ново заявление, което се разглежда при условията и по реда на ал. 3 – 8.“

предотвратяване възникването на опасност за здравето на хората и/или животните, и/или за околната среда, странични животински продукти и продукти, получени от тях, се събират, транспортират, съхраняват, обработват, преработват или обезвреждат съгласно изискванията на Регламент (ЕО) 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002 (Регламент за страничните животински продукти) (ОВ, L 300/1 от 14 ноември 2009 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 1069/2009“,

и на Съвета за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за прилагане на Директива 97/78/ЕО на Съвета по отношение на някои проби и артикули, освободени от ветеринарни проверки на границата съгласно

на странични животински продукти и продукти, получени от тях, се извършват съгласно глава I от приложение III на Регламент (ЕС) № 142/2011. (3) Обработката, преработката или обезвреждането на странични животински продукти и продукти, получени от тях, се извършва по методите, определени в глава III и IV от приложение IV на Регламент (ЕС) № 142/2011. (4) Разрешаване на използването на алтернативни методи за употреба или унищожаване на странични животински продукти и продукти, получени от тях, се извършва по реда на чл. 20 от Регламент (ЕО) № 1069/2009.“

на изискванията относно възможността за проследяване съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 931/2011 на Комисията от 19 септември 2011 г. относно изискванията за възможността за проследяване, установени с Регламент

Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага за текстовете на параграфи 22,

1: 1. разполагат със системи и процедури, даващи възможност за проследяване, съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (ОВ, L 031/1 от 1 февруари 2002 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 178/2002”; 2. съхраняват най-малко 6 месеца от датата на изтичане срока на трайност на суровините или храните сертификатите или документите, които придружават пратката,

текста на вносителя за параграфи 18 и 19, които стават 19 и 20; редакцията, предложена от Комисията за текста за параграфи 20 и 21; редакцията, предложена от Комисията

прилагането на мерките по ал. 1, т. 8, 9 и 12 на физически или юридически лица, които притежават удостоверение за придобита квалификация за извършване на съответната дейност, издадено от висши училища или от център за професионално

1, т. 12 се определят с наредба на министъра на земеделието, храните и горите.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 23, който става

Моля, режим на гласуване

По § 25 има предложение на народния представител професор Светла Бъчварова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Александър Сабанов. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Бюрхан Абазов и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Андриан Райков и Георги Станков. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 25, който става § 26: „§ 26.

придвижването и транспортирането на животни без ветеринарномедицинско свидетелство, а за едрите преживни и за еднокопитните животни – и без ветеринарномедицински паспорт, с изключение на: а) придвижването на животните с цел ежедневна паша; б) еднокопитните животни, участващи в състезания или в изложби, и еднокопитните животни – собственост на Министерството на вътрешните работи, които се транспортират само с ветеринарномедицински паспорт; 3б. осигуряват и спазват мерките за биосигурност;“ г) създават се т. 4а и 4б: „4а. в 7-дневен срок писмено уведомяват ветеринарния лекар, обслужващ животновъдния обект, за паднали или за невъзможни за разчитане средства за официална идентификация; 4б. в 14-дневен срок от датата на загубване или констатиране на невъзможност за разчитане на средствата за официална идентификация осигуряват поставянето на тяхно място на заместващи средства;“ д) в т. 5 думите „незабавно писмено уведомяват за“ се заменят с „в тридневен срок от установяване на събитието писмено уведомяват за откраднати, убити или“; е) в т. 6 думата „до“ се заменя с „не по-късно от“; ж) в т. в т. 8 след думата „закланите“ се добавя „откраднатите, убитите“; з) в т. 18 думата „до“ се заменя с „в“ и накрая се добавя „и оказват съдействие при извършването на проверката“; и) точка 20 се изменя така: „20. изпълняват предписанията и разпорежданията на ветеринарните лекари, свързани с прилагане на ветеринарномедицински контрол по чл. 7, ал. 1;“ к) точка 21 се изменя така: „21. извършват ежегодно в срок до 20 октомври инвентаризация на животните в обектите, регистрирани по чл. 137, и в срок до 7 работни дни от извършването на инвентаризацията подават до официалния ветеринарен лекар, отговарящ за съответната община, декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на БАБХ;“ л) точка 23 се изменя така: „23. при хранене на животните спазват изискванията за съответните дейности, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за фуражите;“

предоставят на компетентните органи при поискване; 26. изпълняват програми за самоконтрол на заболявания за съответния вид животни, утвърдени от директора на ОДБХ, на чиято територия се намира обектът; 27. населват животни в животновъдни обекти само след писмено разрешение на директора на съответната ОДБХ; 28. изготвят план за прилагане на спешни мерки при констатиране на заразна болест в животновъдните обекти с изключение на животновъдните обекти – лични стопанства.“

– 9: „(5) За издаване на разрешение за населване на животни по ал. 1, т. 27 собственикът или ползвателят на животновъдния обект подава до директора на ОДБХ по местонахождение на обекта заявление по образец, утвърден от изпълнителния директор на БАБХ. БАБХ. (6) Разрешението за населване се издава при условията и по реда на процедура, одобрена от изпълнителния директор на БАБХ, съгласувана от директора на ЦОРХВ, след извършена проверка на място от официалния ветеринарен лекар и въз основа на предварителна оценка на риска, изготвена от Центъра за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ). (7) Оценката на риска по ал. 6 се изготвя за съответната административна област, в която се намира животновъдният обект. В нея се включва и индивидуална оценка за индустриалните и/или фамилни ферми: в които са изпълнени мерките за ограничаване и ликвидиране на констатирани болести по чл. 47, ал. 1; 2. попадащи в зоните за ограничение, определени съгласно заповед на изпълнителния директор на БАБХ и/или с акт на Европейската комисия. (8) Директорът на ОДБХ в срок до 30 работни дни от датата на подаване на заявлението по ал. 5

предложение на народния представител професор Светла Бъчварова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 26, който става § 27: „§ 27. В чл. 133

„1а. организират изпълнението на разпоредените от Централния епизоотичен съвет и от комисиите по чл. 128, ал. 1 мерки за ограничаване и ликвидиране на болести по животните; 1б. съдействат за организиране на периодични обучения на собственици и/или ползватели на животновъдни обекти, свързани с профилактика, ограничаване и ликвидиране на болести по животните и зоонози;“ г) точка 4 се изменя така: така: „4. организират и предприемат действия за събиране и обезвреждане на умрелите безстопанствени животни съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1069/2009;“ точка 5 се изменя така: „5. организират определянето на терен за загробване на труповете на животни и предприемат действия за събиране и унищожаване на странични животински продукти извън обектите

и думите „идентифицирани и“ се заменят с „идентифицирани и/или“; ж) създават се т. 10 и 11: „10. поддържат и актуализират публичен регистър на домашните кучета, ловните кучета и кучетата, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се придвижват към регистриран животновъден обект; 11. организират ежегодно в срок до 20 октомври извършването на инвентаризация на животните в животновъдните обекти – лични стопанства и изготвят списък, който съдържа имената на собствениците на животни, броя, вида и категорията на животните от животновъдните обекти; в срок до 7 работни дни от извършване на инвентаризацията предават списъка на официалния ветеринарен лекар, отговарящ за съответната община и го поставят на видно място.“ 2. Създава се ал. 3: „(3) При възникване на епизоотично огнище, освен задълженията по ал. 2, кметовете и кметските наместници оказват съдействие и подпомагат дейността на ветеринарните лекари по прилагане на мерките за ограничаване и ликвидиране на болестта, като: 1. актуализират списъка по ал. 2, т. 11; 2. организират дейностите по загробване на труповете на животните по реда на наредбата по чл. 259, ал. 3; 3. осигуряват транспорт и организират извозването на труповете на животните до терена за загробване; 4. контрола на официален ветеринарен лекар организират изграждането и поддържането на дезинфекционни площадки на входовете/изходите на населените места, на чиято територия е констатирано епизоотичното огнище; 5. осигуряват помощен персонал и технически средства, необходими за изпълнение на мерките за ограничаване и ликвидиране на болестта по животните на съответната територия; 6. съвместно с органите на МВР ограничават достъпа

Няма. Ще подложа на гласуване редакцията, предложена от Комисията за текстовете на параграфи 25 и 26, които стават параграфи 26 и 27,

В ал. 1 в текста преди т. 1 след думата „обекти“ се добавя „с изключение на животновъдните обекти – лични стопанства“, а след думите „експлоатация на обекта“ се добавя „или удостоверение за търпимост на сградата в съответствие с § 16 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията“.

Заявлението за регистрация се подава чрез кмета или кметския наместник, като за всяко заявление се издава входящ номер. На всеки 10 дни кметът или кметският наместник предоставя на съответната ОДБХ за регистрация всички постъпили за периода заявления. (14) В 7-дневен срок от получаване на заявленията по ал. 13 директорът на ОДБХ със заповед определя комисия за извършване на проверка на личните стопанства за спазване на изискванията на съответната наредба по ал. 10. В състава на комисията се включват официален ветеринарен лекар лице. (15) В срок до 7 работни дни от приключване на проверката комисията по ал. 14 представя на директора на ОДБХ становище с предложение за регистрация или за отказ. Когато при проверката се установи, че личното стопанство не отговаря на ветеринарномедицинските изисквания, комисията дава писмено предписание на заявителя и определя срок за отстраняване на пропуските. (16) При отстраняване на пропуските преди изтичане на посочения в предписанието срок заявителят писмено информира ОДБХ чрез кмета или кметския наместник. В срок до 7 работни дни комисията по ал. 14 извършва повторна проверка на обекта. За резултатите от проверката се съставя протокол, който се представя на директора на ОДБХ. (17) до три работни дни от представяне на становището по ал. 15 или на протокола по ал. 16 директорът на ОДБХ вписва животновъдния обект в регистъра по ал. 6 и издава удостоверение за регистрация или мотивирано отказва регистрацията, когато обектът не отговаря на изискванията, определени в съответната наредба по ал. 10. (18) (18) Областната дирекция по безопасност на храните уведомява регистрирания ветеринарен лекар, който е сключил договор по чл. 137б, ал. 2 за всеки новорегистриран обект. (19) Отказът по ал. 17 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. (20) За регистрация на животновъден обект – лично стопанство и за въвеждане на данните от идентификацията на животните в него в Интегрираната информационна система на БАБХ не се събира такса. (21) Регистърът по ал. 6 за животновъдните обекти – лични стопанства съдържа: номер и дата на издаденото удостоверение; 2. ветеринарен регистрационен номер на обекта; 3. име и постоянен адрес на собственика; 4. адрес/местонахождение на обекта; 5. вид и брой на животните в обекта; 6. промени във вписаните обстоятелства. (22) Регистрацията на животновъдните обекти е безсрочна.“

Собствениците или ползвателите на животновъдни обекти, регистрирани по реда на чл. 137, ал. 1 – 9, сключват с регистрирани ветеринарни лекари договори за профилактика, лечение и диагностика на болести по животните и за изпълнение на мерките по програмите по чл. 46з, 46и и 118, ал. 1. Образецът на договора в частта му за изпълнение на мерките по програмите по чл. 46з, 46и и 118, ал. 1 се утвърждава от изпълнителния директор на БАБХ след съгласуване с БВС. Регистрираните ветеринарни лекари уведомяват областните колегии на БВС за сключените от тях договори. (2) Ветеринарните лекари по ал. 1 сключват с директора на ОДБХ на територията, на която е местонахождението на животновъдния обект, договори за изпълнение на мерките по програмите по чл. 46з, 46и и 118, ал. 1. В договорите се определя и минимален брой посещения на животновъдните обекти. Образецът на договора се утвърждава от изпълнителния директор на БАБХ след съгласуване с БВС. (3) Всеки регистриран ветеринарен лекар изготвя списък на животновъдните обекти, които ще обслужва по силата на сключените договори, който предоставя на официалния ветеринарен лекар, отговарящ за съответната община, и на съответната областна колегия на БВС. (4) При прекратяване на договора по ал. 1 собственикът или ползвателят на животновъдния обект е длъжен в 7-дневен срок от прекратяването му да сключи договор с друг регистриран ветеринарен лекар. (5) Смяна на ветеринарния лекар по ал. 1 по преценка на собственика или ползвателя на животновъдния обект може да се извършва до два пъти в рамките на една календарна година през месец януари и месец юни, освен в случай на смърт или други събития, които обективно възпрепятстват изпълнението на ветеринарномедицинската дейност от ветеринарния лекар. Смяната на регистрирания ветеринарен лекар е допустима, при условие че собственикът или ползвателят на животновъдния обект е изплатил дължимите суми по договора по ал. 1 на ветеринарния лекар, който до момента е обслужвал животновъдния обект. (6) Собственик или ползвател на животновъден обект, който желае да смени ветеринарния лекар по ал. 1, уведомява писмено директора на съответната ОДБХ в срок най-малко 15 дни преди датата на сключване на договор с друг регистриран ветеринарен лекар. (7) Директорът на ОДБХ със заповед определя комисия, която в 15-дневен срок да извърши проверка на документацията, свързана с ветеринарномедицинското обслужване на животновъдния обект. (8) В състава на комисията по ал. 7 се включват официалният ветеринарен лекар, отговарящ за съответната община и служители от ОДБХ, отговарящи за здравеопазването на животните и за обслужването на Интегрираната информационна система на БАБХ. БАБХ. (9) Комисията по ал. 7 съставя протокол, който съдържа констатации от извършената проверка. Протоколът се съставя в три екземпляра – по един за ОДБХ, за ветеринарния лекар, който до момента е обслужвал животновъдния обект, и за новоизбрания регистриран ветеринарен лекар. (10) В присъствие на комисията по ал. 7 ветеринарният лекар, който до момента е обслужвал животновъдния обект, предава с протокол ветеринарномедицинската документация на обекта на новоизбрания регистриран ветеринарен лекар. (11) Директорът на съответната ОДБХ сключва договор с новоизбрания регистриран ветеринарен лекар. (12) Регистрираните ветеринарни лекари, сключили договори за профилактика, лечение и диагностика на болести по животните и за изпълнение на мерките по програмите по чл. 46з, 46и

актуален списък на ветеринарните лекари, сключили договори по ал. 1, който изпраща в Централното управление на БАБХ за публикуване на интернет страницата на агенцията.“

Директорът на ОДБХ определя населените места в съответната област, за които е необходимо ветеринарномедицинско обслужване и писмено уведомява съответната областна колегия на БВС. Общото събрание на областната колегия на БВС с решение определя най-малко по един регистриран ветеринарен лекар за всяко от определените населени места. Разпределението на регистрираните ветеринарни лекари по населени места се публикува на интернет страницата на БВС и се оповестява по подходящ начин във всяка община и кметство за прилежащата им територия. (2) Директорът на ОДБХ сключва договори с регистрираните ветеринарни лекари по ал. 1 за изпълнение на мерките по програмите по чл. 46з, 46и и 118, ал. 1 за регистрираните животновъдни обекти – лични стопанства на територията на областта. В договорите се определя и минимален брой посещения на животновъдните обекти. Образецът на договора се утвърждава от изпълнителния директор на БАБХ след съгласуване с БВС. (3) Собствениците или ползвателите на регистрирани животновъдни обекти – лични стопанства сключват договори за профилактика, лечение и диагностика на болести по животните и за изпълнение на мерките по програмите по чл. 46з, 46и и 118, ал. 1 с ветеринарните лекари по ал. 2. ал. 2. (4) Регистрираните ветеринарни лекари изготвят списък на животновъдните обекти – лични стопанства, които ще обслужват по силата на сключените договори по ал. 3. Списъкът се предоставя на официалния ветеринарен лекар, отговарящ за съответната община. (5) Регистрираните ветеринарни лекари уведомяват в тридневен срок официалния официалния ветеринарен лекар, отговарящ за съответната община, при установяване на животни, които представляват епизоотичен риск в животновъдни обекти – лични стопанства, включително и когато обектите не са регистрирани по реда на закона. закона. (6) При прекратяване на договора за изпълнение на дейностите по профилактика, лечение и диагностика на болести по животните собственикът или ползвателят на животновъдния обект е длъжен в 7-дневен срок от прекратяването му да сключи договор с друг регистриран ветеринарен лекар. (7) Собственикът или ползвателят на животновъдния обект може да сключи договор с регистриран ветеринарен лекар по избор, когато не е съгласен дейностите по профилактика, лечение и диагностика на болести по животните да бъдат извършвани от определения по реда на ал. 1 ветеринарен лекар. Смяната на ветеринарния лекар може да се извършва до два пъти в рамките на една календарна година – през месец януари и месец юни, освен в случай на смърт или други събития, които обективно възпрепятстват изпълнението на ветеринарномедицинската дейност от ветеринарния лекар. (8) Директорът на съответната ОДБХ изготвя и поддържа актуални списъци на регистрираните ветеринарни лекари, сключили договори по ал. 2 и 3, които изпраща в Централното управление на БАБХ за публикуване на интернет страницата на агенцията и предоставя на кмета или на кметския наместник на съответното населено място.“

към което прилага документи, свързани с нея, както и документ за платена такса в размер, определен в тарифата по чл. 14, ал. 2 в случаите, когато плащането не е извършено по електронен път. (2) При промяна в обстоятелствата по чл. 137, ал. 9, т. 3 директорът на ОДБХ в 7-дневен срок от подаване на заявлението

– 6: „3. при прекратяване на правото на ползване на обекта или при изтичане на срока за ползването му; 4. при смърт на собственика или ползвателя на животновъдния обект и липса на негови наследници; 5. при системно възпрепятстване на контролната дейност на БАБХ; 6.

идентификация, и/или на животни, по отношение на които не са изпълнени мерките по програмите по чл. 46з, 46и и 118, ал. 1;“. 2. Създава се т. 1а: „1а. придвижването или транспортирането на животни, на които не е извършена официална идентификация, и/или на животни, по отношение на които не са изпълнени мерките по програмите по чл. 46з, 46и и 118, ал. 1;“. 3. 3. В т. 16 думите „чл. 51“ се заменят с „чл. 137“. 4. Създава се т. 17: „17. превишаването на капацитета на животновъдния обект, определен в удостоверението за регистрация по чл. 137.“ по чл. 137.“ По § 34 има предложение на народния представител професор Светла Бъчварова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 34, който става § 36: „§ 36. § 36: „§ 36. В чл. 139а се правят следните изменения и допълнения: 1. Създават се нови ал. 1 и 2: „(1) При установяване на нарушение по чл. 139, ал. 1, т. 1 официалните ветеринарни лекари незабавно писмено уведомяват директора на съответната ОДБХ, който издава разпореждане по образец за налагане на забрана за движение на животните и за извършване на необходимите ветеринарномедицински изследвания за сметка на собственика. При отрицателни резултати от изследванията директорът на ОДБХ разпорежда на собственика на животните да предприеме действия за регистрация на животновъдния обект, съответно за идентификация на животните. При положителни резултати от изследванията се предприемат действията по чл. 139а, ал. 4. (2) При възпрепятстване на достъп до подлежащия на контрол животновъден обект или до животните, по искане на ОДБХ органите на Министерството на вътрешните работи оказват необходимото съдействие.“ 2. Досегашната ал. 1 става ал. 3 и в нея думите „т. 1“ се заменят с „т. 1а“, съюзът „или“ се заменя с

са нарушили забрани, наложени със заповеди на министъра на земеделието, храните и горите или на изпълнителния директор на БАБХ; 4. са нарушили забрана по чл. 139, ал. 1; 5. 5. са допуснали възникване на една и съща болест по чл. 47, ал. 1 два или повече пъти за период от една година. (2) Нарушенията по ал. 1 трябва да са установени с наказателно постановление, с което е наложена глоба или имуществена санкция в размер над 100 лв., влязло в сила

Предложение на народния представител Бюрхан Абазов и група народни представители. Предложението е оттеглено. Предложение от народния представител Александър Мацурев, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 38, който става § 40: „§ 40. Член 142 се изменя така: „Чл. 142. (1) Не се

137; 3. не са осигурили достъп до животните си за изпълнение на съответната мярка по чл. 140, ал. 1; 4. са нарушили забрани по закона, наложени със заповеди на министъра на земеделието, храните и горите или на изпълнителния директор на БАБХ и/или свързани с тях забрани, наложени с актове на други държавни органи, съгласно техните компетенции; 5. са нарушили забрана по чл. 139, ал. 1; 1; 6. отглеждат животни в животновъден обект, в който повторно е констатирана една и съща болест по чл. 47, ал. 1 и който се намира в зоните за ограничение, определени със заповед на изпълнителния директор на БАБХ и/или с акт на Европейската комисия – за периода на ограничението. 7. са регистрирали нови обекти или които населват животни в животновъдни обекти, регистрирани по реда на чл. 137 в зоните за ограничение, определени със заповед на изпълнителния директор на БАБХ и/или с акт на Европейската комисия – за периода на ограничението. (2) За нарушенията по ал. 1, т. 1 – 6 трябва да е издадено наказателно постановление или да е изготвен доклад от проведено епизоотично проучване след възникнало

След множеството предложения от различни народни представители се стигна до този текст, който обаче не удовлетвори исканията нито на

Всички останаха с убеждението, че когато повторно бъдат населени техните ферми реално и по причина, независеща от тях – дали е епизоотия, дали нещо друго, бъдат умъртвени въпросните животни, те няма да получат обезщетение. Доколкото разбирам, това е и тезата на Комисията – в крайната форма на прието предложение по чл. 142, точно в т. 6. В тази връзка може би всяка парламентарна група е получила протестна нота от асоциациите на животновъди. Бяха използвани много тежки думи от тези хора, които се занимават с животновъдство – 1991 г., хора, които са дали живота си и са се посветили на развитието на българското животновъдство, което, знаете, беше унищожено и доста години беше мачкано – да не се случи нищо. До миналата година всъщност, докато започна да се говори за африканска чума и тя дойде на територията на Република България, българските свиневъди зареждаха 50% от свежото месо в магазинната мрежа на България. Българското производство беше нараснало в големи мащаби. Сега, когато ни удари тази така наречена африканска чума по свинята, това, което направи държавата, е да ги обезщети. Тя ги обезщети и сега с промените в този закон им казва, че ако някой друг път ги удари повторно същото същото заболяване, при положение че те са заредили в съответствие с всички актове и норми на българското законодателство и това

Думите, които използваха тези хора, бяха: „унищожение на българското животновъдство“, „този закон и тази т. 6 подписват смъртния акт или смъртната присъда на българското животновъдство“. Пак казвам, колегите могат да погледнат – поне парламентарните групи трябва да имат протестни ноти от тези асоциации за това, което се случва днес или може би ще се случи.

Вчера тезата и на заместник-министъра беше следната: ако в една зона, в която има зараза, някой си позволи да произвежда прасета, тоест той трябва да ги насели, а не да ги отглежда, защото може да се случи, когато не е в заразена зона, някой отглежда прасета, а в един момент зоната се появява в съседното село и той попадне в нея без някаква негова вина, изпълнява си всички изисквания за биосигурност и всяка една буква на закона, която му са поставили БАБХ и Министерството, и този закон включително, тогава той отново – без негова вина, разбира се, няма да получи нищо. Можем да говорим и за това какво дава държавата. Това, което дава държавата, Европа ни го възстановява, първо. Не виждам причина защо ние да не обезщетяваме – дори и на 70%,

по време на заседание, внесен от народен представител. Действително и това, което каза колегата Сабанов, че до така наречената африканска чума като болест при нас внасяхме около 100 хил. т свинско месо, а в момента при тези изпразнени свинекомплекси, естествено, вносът е много, много по-голям. Не мога да разбера какво правим – защитаваме ли българските производители с тази точка от Закона? Защото явно тя се явява разковничето, върху което браншът скача на Комисията се видя колко много хора от този бранш са налични в залата и бурно изказаха своите виждания, и какво ги тревожи. Колегата Сабанов каза наистина какви са опасенията, че тук може да играе тоягата, както някой директор на областна дирекция по безопасност на храните си тълкува, тъй като ние с тази точка сме сложили един тълкувателен режим кога е времето на забрана, кога е обявена съответната област, за какъв период е обявена и дали човекът е правомерно населил и отглежда животни в тази ферма – няма значение от вида на животните. Но тук изначално въпросът е съвсем друг,

от държавата във връзка с епизоотии и няма значение дали се е случило повторно, потретно – плащанията са винаги към производителите. Единственото условие за плащане е това те да са отглеждали животните в съответствие с разпоредбите на местното законодателство. Ние разпоредбите в местното законодателство уточнихме в т. 1 – 5 и сме казали какъв е режимът за населване, какви са рестрикциите, какво трябва да спазват определените производители, за да може да бъде населен един животновъден обект. Естествено, че хората, които работят в този бранш, не са случайни. Епизоотиите идват от това, че в бранша има такива хора с нерегистрирани животни в обекти – по чл. 137, именно те са разпространители на инфекциозните заболявания, защото държавата за едни е мащеха, а за други – майка. Аз не мога да разбера как на база на това, че има ветеринарно свидетелство на определен тип животни, в страната могат да се внасят привнесени птици или животни за разплод, излезли извън разплодната си функция – да бъдат внасяни от други страни, само защото са придружени с ветеринарномедицински сертификати? Именно такива животни внасят зарази в нерегламентирани ферми, а за това че са внесени в такива ферми, страда абсолютно цялото общество на производителите. Не бива да играем с тояга срещу тези производители, защото те са в основата и на работни места, и на създаване на брутен вътрешен продукт. В момента искаме да им сложим един ярем на врата и с тази т. 6 да дадем право на определен ветеринарен служител да използва корупционни практики, да попадат под ударите на тези практики, защото ние не можем да се консолидираме около един текст по тази т. 6, който да бъде ясен, твърд и категоричен, и да не може да отваряме вратичка за непочтени

наистина да формулираме текст, независимо че е минал на второ четене в Комисия – касае се за една или няколко думички, които трябва да добавим, извадим или прибавим, и да не отваряме възможността

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! В т. 6 ясно е записано, че се касае за повторно заболяване, когато има забрана за определения период. Нищо неясно няма. Господин Апостолов, много Ви моля да не обиждате Ветеринарната колегия. Всички са хора почтени,

да отиде пак при премиера – ясно Ви е на всички какво ще стане, ако масово, повторно бъдат заразени и тези хора, разбира се, че отново ще трябва да отидат при премиера, и той да трябва еднолично да решава нещата.

относно предишната реплика – всички ветеринари явно го разбраха, но никой от бизнеса не го разбра. Хората, които реално се занимават с тази работа – отглеждането на животни, целият животновъден бранш не разбра какво имат предвид ветеринарите. Нямам абсолютно нищо но тяхната работа е да обслужват бизнеса, който дава продукцията, храната на българските граждани. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Сабанов. Трета реплика? Заповядайте, господин Митев. Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми колега Апостолов, аз не можах да разбера или поне Вие ясно ли го казахте във Вашето изказване, но доколкото

Госпожо Председател! Господин Топчиев, въобще не съм коментирал изрядните ветеринарни лекари – тези, които бяха в огнищата, когато действаха различните епизоотии, тези, на някои от които не са заплатени средствата, че бяха в тези огнища. Но, както казах, във всяка една система има и такива, които работят против системата, и моето изказване беше срещу тях. Не мога да разбера защо Вие се фиксирате върху това. Мога да Ви дам пример просто ме провокирате да Ви го дам, за ветеринарен лекар, който преди две седмици издаде кръвна проба от прасе за птица и при ДНК анализа се оказа, че пробата не е взета от птица, а от прасе. Нали ветеринар е взимал пробата и е сложил печата си върху тази проба, изпращайки я в лабораторията? Така че да сложим точка на това кои и какви са ветеринарните лекари, защото те са достойни специалисти – хора, работещи, но така или иначе и в тази система има пробойна. Относно това, което каза колегата Митев и ме попита – да, това удря наистина върху малките и средните ферми. Тук е време, уважаеми колеги, да говорим за нещо съвсем различно, за което Министерството не смее или не иска да го отвори като тема, защото наистина обществото плаща с част от своите данъци тези обезщетения. Редно ли е да бъде така? Трябва ли да го има така наречения споделен риск? Трябва да го има, защото навън има здравно застраховане на животните, има си Здравен фонд, както и при хората – с отчисления на производителите и тези, които отглеждат животни, и когато стане събитие, никой не казва какво трябва да направи държавата, а просто парите се изплащат от този фонд, само че някои наши производители не искат да има такова застраховане. В същото време на застрахователите им са развързани ръцете да не искат да сключват застраховки или да искат огромни суми като застрахователна премия, които въобще са непосилни за земеделските производители. Оттам страда и боксува цялата система и всичко идва върху държавния бюджет. Благодаря Ви, уважаеми господин Апостолов. Господин Веселинов? Няма да се изказвате. Други изказвания? Не виждам. Преминаваме към гласуване. Първо ще подложа на гласуване неподкрепеното предложение

Подлагам на гласуване

Подлагам на гласуване редакцията за § 38, който става § 40 по Доклада на Комисията.

Дейностите се изпълняват под контрола на комисия, определена със заповед на директора на съответната ОДБХ.“ 2. В ал. 3 думата „племенни“ се заличава и след думата „животни“ се добавя „под селекционен контрол“. 3. В ал. 4 думите „141, ал. 2“ се заменят със

Народното събрание: Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 43, който става § 45: „§ 45. 144 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 т. 1 се изменя така: „1. цени на производител за живо тегло за конкретния вид и категория животни, предоставени от Националния статистически институт за тримесечието, което предхожда възникването на болестта, или;“.

по реда на ал. 1, изпълнителният директор на БАБХ или оправомощено от него лице възлага определянето им на независим оценител. (3) Възнаграждението на независимия оценител е за сметка на бюджета на БАБХ.“ По § 43 има предложение на народния представител

По § 44 има предложение на народния представител Александър Сабанов. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Бюрхан Абазов и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 44. който става § 46: „§ 46. § 46: „§ 46. В чл. 148 се правят следните изменения и допълнения: 1. Точка 1 се изменя така: „1. съставя акт за обезщетение по образец, утвърден от изпълнителния директор на БАБХ, в срок до 30 работни дни от датата на умъртвяването, унищожаването или на смъртта на животните, когато същата е настъпила след датата на обявяване на съмнение за възникване на болест по чл. 47, ал. 1 и изплаща обезщетението в срок до 30 дни от датата на изготвения акт със средства от бюджета на БАБХ или с целево предоставени средства от държавния бюджет; при определяне на размера на обезщетението може да се наложи коефициент на редукция, определен съгласно наредбата по чл. 109;“. 2. В т. 3 се създава изречение второ: „Заповедта се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“

от подаване на заявлението“. 2. Алинея 3 се изменя така: „(3) Комисията по ал. 2 в срок до 14 дни извършва проверка, като: 1. в случай на непълноти или неточности в представените документи и/или несъответствие в регистрацията на опитната база писмено уведомява заявителя и определя срок 10 дни за отстраняването им, както и за предоставяне на допълнителни документи; в уведомлението се указва, че в тези случаи срокът по ал. 5 спира да тече; 2. при пълнота и точност на представените документи и съответствие в регистрацията на опитната база писмено уведомява заявителя, включително за продължаване на производството по ал. 5 и 6, и изпраща преписката до Комисията по етика към животните в срок до три дни.“ 3. Алинея 4 се изменя така: „(4) След представяне на документите по ал. 3, т. 1 в срок до три дни комисията по ал. 2 ги изпраща до Комисията по етика към животните. Когато в срока по ал. 3, т. 1 заявителят не отстрани непълнотите и/или неточностите и/или не представи изискуемите документи, производството се прекратява със заповед на изпълнителния директор на БАБХ.“

1. В ал. 1 накрая се добавя „при спазване на изискванията на Регламент (ЕО) № 1099/2009 на Съвета от 24 септември 2009 година относно защита на животните по време на умъртвяване

Подлагам на гласуване редакцията на параграфи 39, 40, 41, 42, 43, 44 и 45, които стават съответно параграфи 41, 42, 43, 44, 45, 46 и 47

Моля, режим на гласуване

Заповядайте, госпожо Белова. § 53: „§ 53. Създава се чл. 168а: „Чл. 168а. Изпълнителният директор на БАБХ утвърждава процедура за действия при несъответствие с изискванията за хуманно отношение към животните съгласно чл. 21 от Регламент (ЕС) 2017/625.“

„Чл. 174. (1) Собствениците на кучета, навършили 6-седмична възраст, ги представят на регистриран ветеринарен лекар, който упражнява ветеринарномедицинска практика във ветеринарномедицинско заведение за: 1. официална идентификация чрез поставяне на инжектируем транспондер и издаване на идентификационен документ (паспорт), отговарящи на изискванията на наредбата по чл. 51, ал. 5; 2. обезпаразитяване и ваксинация срещу болести по кучетата, различни от болестта бяс. (2) Собствениците на кучета, навършили 12-седмична, но не повече от 6-месечна възраст, ги представят на ветеринарния лекар по ал. 1 за първоначално поставяне на ваксина срещу болестта бяс.

ал. 2, т. 14. (4) Ветеринарният лекар по ал. 1 изпраща ежемесечно по електронен път или на хартиен носител в ОДБХ справка за всички идентифицирани кучета през съответния месец, която съдържа датата на раждане на животните, номерата на официалните средства за идентификация, датите на поставяне на транспондерите транспондерите и на издаване на паспортите, имената, адресите и телефоните на собствениците на животните. (5) Собствениците на кучета заплащат на ветеринарния лекар по ал. 1 стойността на извършените действия и манипулации, средствата на официална идентификация, паспорта и въвеждането на информацията в Интегрираната информационна система на БАБХ. (6) Дейностите по ал. 1 – 4 за служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка се извършват от ветеринарни лекари в съответното ведомствено ведомствено ветеринарномедицинско звено по чл. 12.“ Предложение на народния представител професор Светла Бъчварова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 55: „§ 55. § 55: „§ 55. В чл. 175, ал. 2 се създава т. 7: „7. ловни кучета, собственост на лица, придобили право на лов по реда на Закона за лова и опазване на дивеча.“

При извършване на контрол за изпълнение на изискванията на Регламент (ЕО) № 206/2009 на Комисията от 5 март 2009 г. относно въвеждането в Общността на пратки с продукти от животински произход за лична консумация и за изменение на Регламент (ЕО) № 136/2004 № 136/2004 (OB, L 77/1 от 24 март 2009 г.) и при установяване на наличие на пратки с продукти от животински произход, предназначени за лична консумация, над количествата, определени в регламента, официалният ветеринарен лекар ги изземва с протокол по образец, утвърден от изпълнителния директор на БАБХ. (2) Протоколът по ал. 1 се съставя в два екземпляра и екземпляр от него се връчва на лицето, от което са иззети продуктите от животински произход. (3) Продуктите по ал. 1 се унищожават в инсталация за изгаряне на територията на ГКПП или на други места, определени със заповед на изпълнителния директор на БАБХ.“

246а. (1) Регистрацията по чл. 246 се заличава и удостоверението се обезсилва със заповед на директора на ОДБХ: 1. по искане на собственика или ползвателя на транспортното средство; 2. при промяна на предназначението на транспортното средство; 3. при груби или системни нарушения на нормативните изисквания; 4. при системни нарушения на хигиенните изисквания и на системата за самоконтрол, констатирани от органите на БАБХ;

така: „2. връщането на храни от животински произход от обекти за търговия на едро и дребно в обекти за производство, освен в случаите по чл. 19 от Регламент (ЕО) № 178/2002.“

стационарни и мобилни и трябва да отговарят на условията, посочени в Приложение III, глава II и глава III от Регламент (ЕС) № 142/2011.“ 3. Алинея 5 се изменя така: „(5) В срок не по-късно от 24 часа преди преместването на мобилни инсталации собствениците или ползвателите им уведомяват писмено директора на ОДБХ по регистрация на инсталацията и директора на ОДБХ, на чиято територия ще осъществяват дейността

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 62, който става § 67: „§ 67.

трите имена и постоянният адрес на физическото лице, съответно наименованието, седалището и адреса на управление на едноличния търговец или юридическото лице и ЕИК по Закона за за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, или идентификационния номер за регистрация на лицата, регистрирани в друга държава – членка на Европейския съюз, или в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство – собственик или ползвател на обекта; 4. вид, дейност, капацитет, местонахождение и адрес на обектите по чл. 259а,

за условията и реда за обезвреждане на странични животински продукти и на продукти, получени от тях, и на специфичнорискови материали извън обектите, регистрирани в РВМС“ се заменят се заменят с „определени с наредбата по чл. 259, ал. 3“. 2. Алинея 4 се изменя така: „(4) За сметка на държавния бюджет са разходите за събиране, транспортиране, съхранение и обезвреждане на: 1. умрели животни от животновъдни обекти, регистрирани по реда на чл. 137, ал. 1; 1; 2. животни и/или на обекти по чл. 141; в случаите по чл. 142, ал. 1 разходите са за сметка на съответните собственици.“ 3. В ал. 5 думите „т. 1 и 3“ се заличават. 4. Създават се ал. 6 и 7: „(6) Разходите за събиране, транспортиране, съхранение и обезвреждане на умрели животни и на странични животински продукти, добити при клане на животни в регистрирани животновъдни обекти – лични стопанства са за сметка на бюджета на БАБХ. (7) За ползване на услугите по ал. 4 и 6 собствениците на животновъдни обекти, регистрирани по чл. 137, заплащат годишна такса в размер, определен в тарифата

и редакцията на параграфи 65, 66 и 67, които стават съответно параграфи 70, 71 и 72 по Доклада на Комисията. Гласували

след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или оправомощено от него лице“. 2. В ал. 8 след думите „директор на БАБХ“ се добавя „или оправомощено от него лице“.“

подкрепени от Комисията; редакцията на параграфи 70, 71, 72, които съответно стават параграфи 75, 76 и 77 по Доклада на Комисията;

§ 79: „§ 79. В чл. 292 се правят следните изменения и допълнения: 1. Алинея 4 се изменя така: „(4) За подновяване на лиценза притежателят му подава до изпълнителния директор на БАБХ заявление по образец най-малко 6 месеца преди изтичането на срока по ал. 1, към което прилага: 1. списък на всички промени, свързани с обстоятелствата, при които е издаден лицензът, които са приключили или са в ход, като се посочват номерът и датата на стартиране на съответната процедура, датата на приключване и кратко описание на промяната; 2. документ за платена такса в размер, определен в тарифата по чл. 14, ал. 2, когато плащането не е извършено по електронен път; път; 3. декларация по образец от посоченото в заявлението квалифицирано лице на производителя на ВМП, че активната субстанция, която се използва като изходна суровина, е произведена в съответствие с Добрата производствена практика 4. опаковка, листовка и кратка характеристика на продукта на хартиен и електронен носител; 5. експертно становище за качеството на продукта и професионална биография на експерта, който го е изготвил; 6. експертно становище за клиничната ефикасност на продукта и професионална биография на експерта, който го е изготвил; 7. експертно становище за безопасността на продукта и професионална биография на експерта, който го е изготвил;

по безопасност на храните извършва служебно справка в базата данни на Европейския съюз (EudraGMP) относно наличие на актуален сертификат за съответствие с изискванията на ДПП. (6) Изпълнителният ДПП. (6) Изпълнителният директор на БАБХ или оправомощено от него лице може по време на процедурата по ал. 4 да изиска от заявителя да представи и допълнителна писмена информация, свързана с продукта.

срок до 180 дни от деня на поискването ѝ, изпълнителният директор на БАБХ или оправомощено от него лице със заповед прекратява процедурата по подновяване на лиценза и писмено уведомява заявителя. (9) Заповедта по ал. 8 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административно-процесуалния кодекс.“ 3. Досегашната ал. 5 става ал. 10 и в нея след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или оправомощено от него лице“. лице“. 4. Създават се ал. 11 и 12: „(11) Изпълнителният директор на БАБХ или оправомощено от него лице в срок до 180 дни от подаване на заявлението по ал. 4 въз основа на становището на съответната комисия по чл. 286 подновява лиценза за употреба на ВМП ВМП или мотивирано отказва подновяването му. (12) Изпълнителният директор на БАБХ или оправомощено от него лице отказва подновяването на лиценза за употреба на ВМП, когато съотношението полза/риск при употреба на ВМП е неблагоприятно при условията на употреба,

подкрепя по принцип текста на вносителя, но предлага § 156 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в чл.

Уважаеми колеги, в Северното фоайе ще бъде открита благотворителна изложба „Моята мечта“, посветена на семействата с репродуктивни проблеми. Ще бъде представен календар, посветен на каузата. Всички народни представители са поканени да подкрепят инициативата. Обявявам 30 минути почивка.